Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. Приключи точка първа на основание чл. 49, ал. 7.

Добре дошли на нашите гости на балкона! Господин председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект на решение за попълване на състава на няколко комисии, тъй като основанието е едно и също. Ще представя конкретните проекти за решения. Първо в Комисията по здравеопазване. „1. Освобождава Йорданка Колева Йорданова като член на Комисията по здравеопазването. 2. Избира Жара Веселинова Пенева-Георгиева за член на Комисията по здравеопазването.

за промени в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред: „1. Избира Иван Валентинов Иванов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.” Има предложение за попълване на състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. „Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Иван Валентинов Иванов като член на Комисията по европейките въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Деница Златкова Караджова за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 3. Избира Дора Илиева Янкова за член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 4. Избира Пенко Атанасов Атанасов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Следващото предложение е за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика: „1. Освобождава Жара Веселинова Пенева-Георгиева като член на Комисията по труда и социалната политика. 2. Избира Йорданка Колева Йорданова за член на Комисията по труда и социалната политика.” политика.” Следва Проектът за решение за промени в състава на Комисията по регионалната политика и местното самоуправление: „1. Освобождава Дора Илиева Янкова като член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. 2. Избира Мариана Радева Бояджиева за член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.” Следващият проект е за промени в състава на Комисията по образованието и науката. „1. Освобождава Мариана Радева Бояджиева като член на Комисията по образованието и науката. 2. Избира Кирчо Георгиев Атанасов за член на Комисията по образованието и науката.” Това са

по тази точка от дневния ред? Не виждам. Господин Стоилов, дали ще възразите първо да освободим народните представителите, за да не гласуваме решение по решение? Ще прочета тези, които се освобождават,

Добре. Уважаеми народни представители, предлагам първо на основанията, докладвани от господин Янаки Стоилов, да освободим: Йорданка Колева Йорданова като член на Комисията по здравеопазване, Иван Валентинов Иванов като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Жара Веселинова Пенева-Георгиева като член на Комисията по труда и социалната политика, Дора Илиева Янкова като член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Мариана Радева Бояджиева като член на Комисията по образование и наука. Възразява ли някой да гласуваме анблок? Не виждам. виждам. Подлагам на гласуване освобождаването на народните представители от съответните комисии. Моля, гласувайте.

на: Жара Веселинова Пенева-Георгиева за член на Комисията по здравеопазването, Илиян Ангелов Тимчев за член на Комисията по здравеопазването, Иван Валентинов Иванов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, ред, Деница Златкова Караджова за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Дора Илиева Янкова за член и заместник-председател на Комисията по европейките въпроси и контрол на европейските фондове, Пенко Атанасов Атанасов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Йорданка Колева Йорданова за член на Комисията по труда и социалната политика, политика, Мариана Радева Бояджиева за член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Кирчо Георгиев Атанасов за член на Комисията по образование и наука.

И така решенията, докладвани от господин Стоилов, са приети. На народните представители им пожелаваме успешна работа в новите комисии, а на госпожа Караджова – в ръководството на Комисията по европейски въпроси. Тази година и заради европейските избори. Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от седмичната програма,

на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт. Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, създадена с Решение на Народното събрание на 21 ноември 2013 г., обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 103 от 29 ноември 2013 г., с два месеца.”

Уважаеми колеги, поставям на гласуване току-що докладвания Проект за решение за удължаване срока на Временната анкетна комисия, внесен от господин Цонев. Ако обичате, режим на гласуване.

Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Емил Алексиев – началник на отдел „Политика за потребителите”, и Цвета Караилиева – главен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

302-01-38, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Емил Алексиев – началник на отдел „Политика за потребителите“, Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите, както и представители на БНБ, Асоциацията на банките в България, Омбудсмана на Република България, БТПП и други. Законопроектът, представен от заместник-министър Красин Димитров, цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския на Европейския парламент и на Съвета за правата на потребителите и да коригира някои несъответствия при въвеждане изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители, и на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителските кредити. С предложените изменения се въвежда изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект, различна от тази на сега действащия Закон за защита на потребителите. Разпоредбите се отнасят както за стоки, така и за услуги. Урежда се съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и съставлява неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните изрично не се договорят за друго. При договори извън търговския обект, търговецът трябва да предостави задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора на хартиен, или ако потребителят се съгласи на друг траен носител, като информацията трябва да е четлива, изготвена на ясен и разбираем език. При договори от разстояние търговецът предоставя на потребителя или на негово разположение задължителната преддоговорна информация по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език, а също така трябва да предостави на потребителя на траен носител потвърждение за сключения договор най-късно в момента на доставяне на стоката, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Търговците ще трябва да предоставят пълна и подробна информация на потребителите и за договори, сключвани по електронен път чрез интернет сайт. С новата уредба на договорите от разстояние или извън търговския обект се увеличава срокът за упражняване правото на отказ на потребителя от 7 на 14 дни. Въведени са разпоредби относно начина за упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор, действието на отказа и задълженията на търговеца и потребителя, в случай на отказ от договора. Нов момент в законопроекта е въвеждането на задължение за търговеца да предоставя на потребителя стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ при сключване на договор от разстояние или извън търговския обект. Предвидени са и изключения от правото на отказ, поради естеството на стоките или услугите. Със законопроекта се разширява обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на обща информация на потребителите, което се отнася за всички видове договори, сключвани в търговския обект. Предвижда се забрана за търговците да начисляват такси на потребителите за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство, както и забрана за търговеца, който предоставя на потребителите телефонна линия за осъществяване на връзка по телефона, да начислява разходи на потребителя, превишаващи основната тарифа за използване на телефонната линия. Въвежда се задължение за търговеца да получи предварителното съгласие на потребителя за извършване на допълнителни плащания, които не са предвидени в договора. Със законопроекта са направени и някои промени в частта гаранции и рекламации на стоки. При предявяване на рекламации, търговецът ще издава документ на потребителя за приемането й. По този начин ще се въведат по-ясни правила при предявяване на рекламации от страна на потребителите при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, както и за съблюдаване законовия срок за удовлетворяването им от търговеца. Когато търговецът е удовлетворил три рекламации на една и съща стока, при последваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба в рамките на периода на законовата гаранция, потребителят ще може да предяви разваляне на договора и търговецът ще бъде длъжен да го удовлетвори. Предвидени са изменения в раздел „Обща безопасност на стоките и услугите” във връзка с ефективното проследяване на стоките и са допълнени контролните органи, имащи компетенции по отношение безопасността на предлаганите стоки и услуги. Създават се условия за подобряване координацията в работата на контролните органи, имащи отношение към защитата на потребителите. Със законопроекта са направени изменения по отношение изискванията за представителност на сдруженията на потребителите с цел облекчаване условията за признаване на сдруженията на Предвижда се и правно основание за създаването на помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги. Въведена е нова разпоредба, която предвижда възможност потребителят да развали договора и да търси обезщетение по общия ред, в случаите когато търговецът е използвал нелоялна търговска практика. Значително се завишават административно наказателните санкции за нарушаване изискванията на закона за нелоялните търговски практики. Със законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит, които имат за цел отстраняване на несъответствия при въвеждане на разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителски кредити. В § 58 е допуснато техническо несъответствие спрямо одобрения от Министерския съвет законопроект. Пропуснато е изменението, посочено в мотивите към внесения в Народното събрание законопроект, което включва в обхвата на Закона за потребителския кредит

„по-малък от 400 лв. или” се заличават”. Тук отварям една скоба да поясня, че предстои да разискваме Законът за потребителския кредит, който ще обхване така наречените „бързи кредити”. Промяната в Закона за потребителския кредит е продиктувана от злоупотреби на някои кредитодатели, предоставящи така наречените „бързи кредити”, които се отпускат при неизгодни и неясни условия за потребителите. Регулирането на кредитите под 400 лв. ще обезпечи еднаква степен на защита на всички потребители, независимо от стойността на отпускания кредит. Едновременно с това е необходимо разпоредбите на чл. 63-66 от Закона за защита на потребителите относно съобщенията за намаляване на цените да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 4 на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за правата на потребителите, която е с максимален характер. Това ще наложи промяна в приложното поле на посочените по-горе разпоредби като в Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите се създаде нов параграф, съгласно който разпоредбите на чл. 63-66 на Закона за защита на потребителите, ще се прилагат само за договори за продажба в търговските обекти, но не и за договорите от разстояние и извън търговския обект. В хода на дискусията Васил Тодоров от БТТП изрази принципна подкрепа за законопроекта. Той изказа мнение, че предвиденото изменение в § 52 относно лицата, на които може да се връчват актовете за установяване на административно нарушение, няма да постигне целта си – бързина на производството, и би било в ущърб на търговците. Също така отбеляза, че нерегламентираното използване на баркодовете върху стоките би следвало да бъде разписано в изрични законови разпоредби и да се предвидят санкции за недобросъвестни ползватели. В отговор от Министерство на икономиката и енергетиката посочиха, че и към момента в закона е предвиден механизъм за защита на носителя на правото на такава маркировка в раздел „Нелоялни търговски практики“. Народният представител Желю Бойчев постави въпрос относно разпоредбата на чл. 62, ал. 2, а именно доставката на газ, електрическа енергия, вода и централно отопление дали не са предмет на специализирано законодателство в областта на енергетиката, още повече че дейността на дружествата се регулира от ДКЕВР и общите им условия се одобряват от комисията. В тази връзка народният представител Йордан Цонев посочи, че между двете гласувания на законопроекта ще внесе пакет от мерки за по-голяма защитата на потребителите, като една от тях ще е общите условия на тези дружества да бъдат одобрявани и от Комисията за защита на потребителите, като гаранция че не противоречат на законодателството в областта. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 14 народни представители, без нито един “против” или „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2013 г.” Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Това беше докладът на Комисията по икономическата политика и туризъм. Сега да чуем доклада на Комисията по правни въпроси за първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Кой ще го представи? Заповядайте, господин Попов, да представите становището на Комисията по правни

внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2013 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката и енергетиката господин Емил Алексиев – началник отдел „Политика за потребителите”, и госпожа Цвета Караилиева главен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”; от Комисията за защита на потребителите: господин Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите. Законопроектът бе представен от господин Емил Алексиев, който посочи, че се цели постигане на следното:

изменяща Директива 93/13/ЕИО и Директива 99/44/ЕО за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции и за отмяна на Директива 85/557/ЕИО за договорите извън търговския обект и Директива 97/7/ЕО договорите от разстояние; с въвеждането на изискванията на Директива 2011/83/ЕС ще се гарантира защита на потребителите по отношение на договорите, сключени извън търговски обект и на договорите от разстояние, както и по отношение на доставката на стоки и прехвърляне на риска; корекция на някои несъответствия при въвеждането на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители и Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителски кредити. Председателят на Комисията за защита на потребителите господин Веселин Златев изрази положително становище по отношение на законопроекта и отбеляза, че той отговаря на обществените очаквания на правото на Европейския съюз и ще способства за едно трайно и по-добро уреждане на взаимоотношенията между потребител, търговец и производител. В хода на дискусията бе обсъден срокът за транспониране на директивата по запитване на народния представител Иван Иванов. Господин Алексиев потвърди, че има изоставане, тъй като срокът за транспониране на директивата е бил 13 декември 2013 г. и следва да бъдат взети мерки да не се допусне по-дълго забавяне. Народният представител Четин Казак подчерта, че този законопроект е важен от гледна точка на хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на защитата на правата на потребителите. по отношение на неспазване на разпоредбите на Закона за нормативните актове, така и по отношение на точната формулировка на правните норми, които следва да бъдат коригирани между първо и второ четене на закона. Господин Казак обърна внимание и на наличието на несъответствие между мотивите и текста на § 58, изразяващо се в това, че в законопроекта липсва текст, който да отразява намерението в обхвата на Закона за потребителския кредит да бъдат включени и договорите за кредити под 400 лв. Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 302-01-38, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2013 г.” Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Попов. Уважаеми колеги, откривам дебата по разглеждания законопроект. Има ли желаещи народни представители да се изкажат по него? Питам още веднъж: има ли желаещи да се изкажат по законопроекта? Няма. Тогава ще помоля уважаемите квестори да поканят уважаемите народни представители да влязат в пленарната зала. За да не губим излишно време с това, насрочвам гласуването по законопроекта за утре 6 февруари 2014 г., в 9,00 ч., в началото на пленарното заседание, когато ще бъде гласуван Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Остават още пет минути до започването на парламентарния блицконтрол.

заповядайте

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение. Моля, гласувайте.

внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 22 октомври 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 22 октомври 2013 г. На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова и Светлана Дянкова – заместник-министри на труда и социалната политика, Иван Жерков – началник на кабинета на министъра на отбраната, експерти от съответните министерства, представители на синдикални и неправителствени организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-68 представител Светлана Ангелова. Целта на законопроекта е чрез регламентиране на договора за стажуване, като особен вид договор, улесняващ достъпа на младите хора до пазара на труда, да се подпомогне преходът им от образование и обучение към качествена заетост. По този начин ще се създадат условия за осигуряване качество на стажовете и за защита на трудовите права С предлаганите текстове работодателите ще могат да сключват договори за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които се обучават в средни или висши училища, за придобиване степен на професионална квалификация или на висше образование и нямат трудов стаж и професионален опит по същата професия или специалност. Законопроектът поставя изисквания към квалификацията и професионалния опит на наставника, урежда провеждането на изпит за установяване резултатите от обучението и удостоверяване на придобитите практически умения от стажанта. Предвиденият период за стажуване е от един до девет месеца, като за този срок младежите ще получават трудово възнаграждение, съгласно изработеното, но не по-малко от минималната работна заплата. Предвидени са и промени, регламентиращи договора за ученичество. На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции и социални партньори. Министерство на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта. От мотивите и от текста на § 6 не става ясно какъв е характерът на този договор – трудов ли е той, или не. Не става ясно дали стажуването е обучение или работа, като в процеса на изпълнение на трудовите задължения се усвояват практически умения. Други въпроси, които произтичат от неясния характер на договора, са следните: подлежи ли той на регистрация в Националната агенция по приходите; следва ли договорът да съдържа всички елементи и да отговаря на условията по чл. 66, ал.1 от Кодекса на труда; намира ли проявление при него дисциплинарната отговорност; ще се зачита ли времето на обучение за трудов стаж; как ще се извършва осигуряването на стажантите? Счита се, че не би следвало да се дава възможност за стажуване по този ред на лица, които се обучават все още в средно или висше училище. Освен това, договорът за стажуване може да се използва като прикрита форма за полагане на труд. Националният осигурителен институт отбелязва, че със Законопроекта не се предлагат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно определянето на осигурителния доход на обучаемите и стажантите, като за тази категория лица следва да се прилага общото правило на чл. 6, ал. 3 от КСО. Не се регламентира въпросът за минималния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителните вноски за обучаемите и стажантите – дали това да е минималният осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, или да е минималната работна заплата за страната. Възприемането на варианта осигурителните вноски на тези лица да се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната, следва да намери нормативно уреждане в Кодекса за социално осигуряване, каквото не е предвидено.

В разгърналата се дискусия народните представители от Коалиция за България изказаха становище, че с този законопроект не се решават въпросите със студентските стажове, защото предложените текстове не кореспондират със Закона за висшето образование. Съществува колизия и със Закона за професионалното образоване. Няма финансова обосновка и анализ за съответствието с правото на Европейския съюз, съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ коментираха, че поради съществуващата практика 60% от стажантите да бъдат наемани на постоянна работа от работодателите, се налага запълване на законодателната празнота, уреждаща стажуването на младите хора. Счита се, че по този начин правата на стажантите ще бъдат защитени – трудови, осигурителни и финансови. Предложеният законопроект е обърнат с лице към частния бизнес, а § 7 със създаването на нов чл. 233б отговаря на всички въпроси, поставени в становището на Министерството на труда и социалната политика. Представителите на Министерството на труда и социалната политика акцентираха върху съществуването на нова рамка на Европейската комисия, уреждаща стажовете. С предложените текстове се създават и проблеми със стажуването при регулираните професии. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 7 гласа, „против” – 7 гласа и „въздържали се” – 3 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 22 октомври 2013 г.” Благодаря Ви, госпожо Нинова. Тъй като часът е 12,35, предлагам другите два доклада да представите утре, когато ще продължим с разглеждането на законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса на

Уважаеми колеги, днес в парламентарния блицконтрол ще участват: премиерът Пламен Орешарски и заместник министър-председателите госпожа Зинаида Златанова, която е министър на правосъдието, и господин Цветлин Йовчев, който е министър на вътрешните работи. В контрола няма да участва госпожа Даниела Бобева поради отсъствие от страната, международен ангажимент.

Уважаеми колеги, премиерът Пламен Орешарски, госпожа Зинаида Златанова и господин Йовчев са тук. Започваме с Парламентарния контрол. Първи могат да зададат въпрос към премиера или вицепремиерите народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, кой от Вас желае да пита премиера или вицепремиерите? Заповядайте, господин Вучков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, господин премиер, госпожо вицепремиер, господин вицепремиер! Въпросът ми е към вицепремиера и министър на правосъдието госпожа Златанова и е по темата Единна информационна система за противодействие на престъпността. Една изключително важна тема за правосъдието като цяло. И тема, която е актуална, за съжаление, без окончателно решение може би повече от 20 години. По този проект всеизвестната ЕИСПП се работи от 1994 или 1995 г. с активното участие на много министри на правосъдието и представители на различните звена от съдебната система. Само искам да напомня колко е важна тя във всеки един аспект. Идеята на тази Единна информационна система за противодействие на престъпността е да се следи движението и на преписката, и на разследването, и на съдебното дело от момента, в който, примерно, пострадало лице подаде съобщение до полицията или прокуратурата за извършено престъпление, впоследствие образуването на дело, дейността на дознателите, на следователите, актовете на прокурора, заключенията на прокурора и след това, разбира се, съдебната фаза. Тоест като единен организъм да се обвържат всички, които имат ангажимент към наказателното правораздаване изобщо – полиция, следствие, прокуратура, съд. Именно по този повод, госпожо вицепремиер е моят въпрос с оглед на това, че 2011 г. стартира един многомащабен проект

Единната информационна система за противодействие на престъпността, на какъв етап е реализирането и функционирането на тази система, ако има все пак някакво окончателно решение по него и какви са перспективите в близките месеци? Благодаря.

Благодаря на господин Вучков за въпроса. Наистина е много важен, от национално значение е. Така е. В добавка на това, което каза той, че от 20 години се изгражда, не знам дали е точно 20, но си спомням, че през 1998 г. аз бях млад държавен служител, когато вече се говореше и се предприемаха действия. Прав сте, много дългосрочен проект, за съжаление, проточен във времето. Последната ми информация, която не е от днес, разбира се, но е от сравнително скоро, е, че системата се довършва. Мисля, че се довършват вече последните проекти, започнати и по време на Вашето управление, и основните модули са в процес на тестване. Така че би следвало да очакваме

механизма за сътрудничество и оценка и действително очакванията на всички ни са да допринесе много съществено за подобряване борбата с престъпността. Това мога да кажа на този етап. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Златанова. Заповядайте, господин Вучков. Имате право на реплика. включително и срещу неизвестен извършител. В 2012 г. стартира един мащабен проект. Той е със значително финансиране. Не си спомням точната сума, но може би около 5 млн. лв. Идеята беше до август 2013 г. той да приключи със своята реализация. Дори тестването трябваше да започне през август 2013 г. г. Под формата на дуплика бих искал да Ви попитам, ако е възможно да доуточним дали се провежда обучение на потребители и лица, които поддържат системата? И по-важно нещо – с оглед промените в НПК и Закона за ДАНС, които бяха направени миналото лято, ангажира ли се към тази Единна информационна система за противодействие на престъпността митническата администрация, която провежда разследване по НПК и особено ДАНС, на които въведохме функции да разследват престъпления по НПК? Ако тези звена – Митници, ДАНС, не бъдат включени като част от компонентите на ЕИСПП, то функционирането й до голяма степен се обезсмисля, защото няма да обхваща 100% от водените досъдебни производства. Благодаря. господин Вучков. Заповядайте госпожо Златанова, ако искате да кажете нещо под формата на дуплика. Да, господин Вучков, основателни са и тези въпроси. След толкова дълго разработване би следвало да не е трудно да бъдат интегрирани и нови институции, когато се променя законодателството. Системата би следвало да има такива възможности, най-малкото да е планирана така, включително и от мащабния проект, който сте започнали Вие през 2011 г. Така че не ми се струва да има пречка пред това. Пак казвам – във финален етап е. Тогава, когато навлезем във фазата на обучение, аз се ангажирам да информирам включително и Парламента за успешното приключване на този наистина дългогодишен и много важен проект. Благодаря Ви, уважаема госпожо Златанова. Сега право да пита има Парламентарната група на Коалиция за България. Кой желае да зададе въпрос на премиера или на вицепремиерите? Ако нямате такава готовност, ще пропуснете реда си, ще дам думата на Парламентарната група на ДПС. Няма желаещи. Уважаеми колеги от „Атака”, желаете ли да питате премиера или вицепремиерите? Господин Волен Сидеров желае да пита. Заповядайте. Уважаеми колеги, само Ви информирам, че ако парламентарният блицконтрол завърши по-рано, ще продължим със седмичната програма, за да си направите съответно плановете за деня. Заповядайте, господин Сидеров. Господин министър-председател, моят въпрос е към Вас и се отнася до изнудването, което извършва турската държава спрямо България, свързано с превозвачите. От една седмица насам – от 30 януари, турската страна еднократно спря преминаването преминаването на български превозвачи под предлог, че ние не издаваме достатъчно транзитни разрешителни, а всъщност разрешителните, които България издава, са предостатъчно, но Турция по този начин изнудва, за да постигне бройката разрешителни, които преди това предишното правителство, което беше братски близко с ислямиста Ердоган, e отпуснало много, много разрешителни, вероятно като някаква услуга срещу която е получило услуга. Това са само догадки. И вече свикнало на тази услуга, турското правителство днес иска от днешния кабинет по същия начин, от българското правителство и министерство, съответната инспекция да се отпуснат същите разрешителни. Смятам, че по този начин Турция създава един прецедент на некоректни съседски отношения. Още повече, че турската страна, както разбирам, дори не иска да преговаря в в отзвук на нашите покани да се срещнат двамата министри, да преговарят, да разрешат въпроса. Те не искат да правят това. Моят въпрос е: българското правителство ще се обърне ли към Брюксел и да видим най-после така наречената „европейска солидарност” в действие? Как Брюксел ще се намеси, за да защити интереса, ощетените интереси на една страна – членка на Евросъюза? Направено ли е такова постъпление пред Брюксел досега? Ако – не, защо? И ще бъде ли направено? Това е единият ми въпрос. И свързаният с него подвъпрос: имате ли представа какви щети досега е претърпяла българската държава в резултат на това турско действие? Благодаря Ви, уважаеми господин Сидеров. Уважаеми господин премиер, заповядайте да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сидеров, има спор от предната седмица между двете страни по отношение на броя на издаваните разрешителни за транзитен превоз. Абсолютно правилно го докладвахте. Имаме връзка с турските власти, на този етап – с посланика, предстои среща на равнище министри. Забавянето е само и единствено в резултат на персонални изменения в кабинета на нашите южни съседи. Имаме уверение, че такава среща ще бъде организирана, не мога да кажа ден и час точно, но в най-скоро време. Убеден съм, че ще намерим решение на този въпрос. Между впрочем и миналата есен имаше открити въпроси, които бяха разрешени в дух на добросъседство. Убеден съм, че сега ще намерим същото решение, затова на този етап не сме се обръщали към Европейската комисия, но ако спорът продължи и срещнем недоброжелателност от нашите южни съседи – нещо, което не вярвам, подчертавам, ще се обърнем към нашите нашите партньори от Европа за съдействие. Това е, което мога да кажа на този етап. Що се касае до щетите – за няколко дни трудно се изчисляват щети, вероятно са малки, но въпросът не е за подценяване, особено ако продължи по-дълго време този спор. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Орешарски. Господин Сидеров, желаете ли да направите реплика? Заповядайте. Моят съвет, господин министър-председател, е, тъй като следя много сериозно отношенията на Турция към България, да не се поддавате на надеждата и наивността, че турската страна ще разреши въпроса и той ще бъде еднакво добре разрешен за двете страни. Досега отношението на Турция е показало едно единствено нещо, един-единствен подход, че на позиция на силата, от позицията на изнудването винаги действа Турция. По такъв начин не бяха решени досега въпросът с тракийските имоти, за обезщетенията за наследниците на тракийските бежанци. Тези проблеми с превозвачите не са за първи път, те се повтарят много пъти и общо взето Турция винаги е използвала натиска, силата и некоректните средства за въздействие. Затова моят съвет е да се потърси мнението, действието, съдействието на Европейската комисия, защото според мен няма друг начин да бъде разрешен този въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Сидеров. Желаете ли да направите дуплика? Не. Благодаря Ви, господин премиер. Колеги от ГЕРБ, желае ли някой да зададе въпрос? Заповядайте, госпожо Танева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, господа вицепремиери! Моят въпрос е към госпожа Зинаида Златанова, ресорен вицепремиер по европейските фондове. В представения на 17 януари 2014 г. Трети отчет за изпълнение на Управленската програма за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението в частта за устойчиво развитие на селското стопанство и насърчаване на дребните производители, правителството отчита, че само през месец декември 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони са разплатени 623 млн. лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които включват 269,5 млн. лв. по Мярка „Агроекологични плащания”, 51 милиона по Мярка 211, както и 180 млн. лв. авансови плащания по договорени общински проекти по мерки 321 и 322. Отделно от това в края на месец януари 2014 г. бяха разплатени общо 957 млн. лв. по схемата за единно плащане на площ, с което, между другото, бе изпълнен и ангажиментът до края на месец януари земеделските производители да получат директните си плащания. Дотук – всичко добре, защото по правилото N+2 и по механичните разплащания, особено по авансовите плащания за общините, на практика бе отчетено, че няма да се загуби нито един лев, на пръв поглед казвам. Каква обаче същевременно е ситуацията относно спазването от държавата и нейните институции на три регламента? Само ще ги цитирам, 885 от 2006 г., 1974 от 2006 г., 1290 от 2005 г. – всички, регулиращи финансирането на общата селскостопанска политика, както и акредитирането на агенциите-платци. От 16 октомври 2013 г. към настоящия момент, госпожо Златанова, няма действащ сертифициран орган на разходите от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, извършвани от Държавен фонд „Земеделие”. Нещо повече, на 18 декември

длъжности. В тази връзка е моят въпрос към Вас: при тази ситуация, при липсващ сертифициращ орган на разходите, направени от европейските фондове за земеделските производители, разплатени до края на януари, които споменах, как оценявате риска от невъзстановяване на извършените разходи, които са общо в размер на малко повече от 1,5 милиарда от страна на Европейската комисия във връзка с фактологията, която споменах – липсата на сертифициращ орган? Освен това, как оценявате и риска по отношение на извършеното наддоговаряне и в тази връзка, тъй като тази сума е обща, наддоговарянето по общинските мерки, механичното извършване на авансовите плащания, което по експерти по правото на N+2 близо 60 млн. евро евро поне, ще бъдат отчетени за сметка на държавния бюджет. Благодаря за разбирането за времето... ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Танева. Само Ви напомням – и на Вас, и на другите колеги, които ще задават въпроси, че възможностите са по един въпрос на някой от вицепремиерите или на премиера. Това все пак е блицконтрол и боравенето, включително и с точни числа, е невъзможно. Заповядайте, уважаема госпожо Златанова, да отговорите на народния представител. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Танева, информацията, която мога да Ви дам по случая с одитиращия орган на Оперативната програма за програма за развитие на селските райони, за която Вие говорите, всъщност Вие я знаете, това е, че – да, действително договорът на одитора „Делойт” е изтекъл. В момента процедурата за обществена поръчка по избор на нов одитиращ орган се обжалва от другите кандидати, които съответно са загубили, и доколкото имам информация, в Комисията по защита на конкуренцията е преминала административната фаза и се намират документите във Върховния административен съд. Искам да Ви уверя, че междувременно така или иначе „Делойт” продължава да работи и няма опасност в момента от неизпълнение на тези важни функции. Обмислят се варианти, в зависимост от това колко ще се проточи делото във как да се подходи, за да няма прекъсване на тази важна функция и да не остане програмата без одитор. От другите многобройни въпроси, които зададохте по разплащанията, сертифицирането и договарянето в края на миналата и в началото на тази година, нямаме основание да смятаме, че съществува реален риск за загуба на средства, още по-малко мога да говоря в точни числа.

не са идентифицирани проблеми. Разбира се, винаги е възможно Европейската комисия, чрез своите одитиращи отдели, да установи такива проблеми. Да се надяваме, че това няма да се случи. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Златанова. Госпожо Танева, имате възможност за реплика. Уважаема госпожо вицепремиер, със сигурност всички в тази зала, включително опозицията, искаме да се надяваме, че няма да има проблем с одобряването на тези разходи и неотчисляването им за сметка на държавния бюджет. Практиката за авансови плащания, да, тя е допустима, да, тя беше прилагана и по времето на ГЕРБ, но се спазва условие в един от цитираните от мен регламенти – да бъдат до 50% от общия бюджет на мярката. Последният беше наддоговорен, без конкретния анализ за процента на неизпълнение, който да гарантира сигурността, че този бюджет няма да бъде надхвърлен, и в този смисъл плащанията са по-високи. Аз зададох един въпрос във връзка с плащанията. Сега задавам следващия, по който не получихме никакъв коментар: не Ви ли притеснява управлението в момента на системата и с едномесечен срок освобождаването от всички ръководни позиции на близо 80% от хора, които са ги заемали в последните десет години, когато се е формирал и административният капацитет на единствената акредитирана разплащателна агенция у нас? Това не поставя ли под риск, включително и нарушаването на един от цитираните регламенти за акредитиране на такива институции? Това нито са колеги, които са били назначавани от ГЕРБ, това са хора от създаването на тази организация. Отчетен ли е добре този риск и какви са мотивите за тази поголовна смяна? Благодаря, госпожо Танева. Госпожо вицепремиер, заповядайте – имате дуплика. Уважаема госпожо Танева, да, кадрови промени в Министерството на земеделието и храните, включително на ръководни длъжности, разбира се, че има. Със сигурност не са в такива мащаби, които Вие споменавате, но нека да не забравяме, че по време по време на предишното управление това беше единственото министерство и единствената програма, която още към 2011 г. вече регистрираше загуба на средства, а към 2013 г., в началото, загубата на средства там беше около 100 милиона. Твърдо вярвам, че тези кадрови промени са именно в посока не влошаване, а подобряване на управлението, включително на европейските средства.

Уважаеми господин министър-председателю, моят въпрос се отнася за заседание на Министерския съвет, проведено с точка единствена на 18 декември миналата година, в резултат на което кабинетът е приел следната позиция:

Второ, министър-председателят или упълномощени от него длъжностни лица да представят позицията на Република България и при необходимост да формулират промени в нея в зависимост от изразените мнения в хода на обсъжданията. Това е по достъпните в публичното пространство документи, а именно протокола от заседанието. въпреки всички Ваши предизборни и следизборни обещания, програмни и извънпрограмни намерения това заседание е пример за работа на правителството при пълна непрозрачност не разбираме каква позиция гласува България, къде е докладът на вносителя Кристиан Вигенин, който ние настояваме да бъде публикуван. Слава Богу, както допреди 1989 г., като следим чужди станции, можем да научим какво става в държавата ни. От документи, публикувани на сайта на Европейската комисия, разбираме, че на въпросното заседание на Европейския съвет, а по-късно и в Европейската комисия, е било обсъдено Решение да отпадне задължителната оценка за въздействие на околната среда на етап „Проучване” за, цитирам: „всякакъв вид неконвенционални източници”. Приета е и нова точка под № 55, която е предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, която да измени Директива 2011/92/ЕС относно оценка за въздействие на някои публични и частни проекти върху околната среда.

ми въпрос е: във визираните тук проучвания влиза ли една твърде неконвенционална технология, наречена „фракинг”? Сред неконвенционалните източници, които цитирате, включени ли са шистите? Изобщо има ли нещо общо Вашата позиция със заобикаляне на съществуващия в момента мораториум в България и съгласие България и съгласие проучванията за добив на шистов газ да не се предхождат от оценка за въздействие на околната среда? Част от каскадата други въпроси, които аз

минути. Използвам случая, уважаеми колеги, да Ви обърна внимание, че освен парламентарния блицконтрол има и стандартна процедура на парламентарен контрол, при която министрите, премиерът и вицепремиерите ще могат да се подготвят специално, за да отговорят на Вашите въпроси, особено когато не става дума за някакъв спешен проблем.

Правилно отбелязахте – може би това е въпрос, който трябва да се даде в писмена форма. Аз трудно мога да си спомня сега заседанията от месец декември миналата година, това, което Вие изложихте като фактология, предполагам, че става въпрос за вземане на решение на подпис, което преди това задължително е минало. Тъй като споменахте точка единствена, обикновено министерските съвети нямат една точка. Предполагам, че става въпрос за забава във времето и утвърждаване на позиция на страната, след като тя е разгледала по надлежен ред в Съвета по европейски въпроси с представители на всички министерства и е публикувала на сайта на Съвета по европейски въпроси, както се публикуват всички други позиции, които се изработват там. Що се касае до тематиката, предполагам – шистов газ и методите за проучване, нашата страна никога не е подкрепяла и не е изразявала активна позиция в Европейската комисия по отношение на режима, който Парламентът е установил още в миналото. Тоест ние сме в състояние на мораториум. Кабинетът следва това решение. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Орешарски. Уважаема госпожо Ташева, заповядайте за реплика.

В крайна сметка не разбрах Вие наясно ли сте каква позиция сте гласували, която е заявена в Брюксел на заседанията на 19 и 20 декември 2013 г., и българската страна е гласувала „за”? Какво сме приели ние? Защото по информациите, които изтичат от сайтовете на Европейския че с решаващия глас на България там е взето решение проучванията за добив на шистов газ да не се предхождат от оценки за въздействието на околната среда. Аз не получих от Вас категоричен отговор и настоявам да получа днес. Благодаря.

Това, което днес категорично мога да Ви кажа, е, че по българското законодателство на всички етапи е задължителен ОВОС, в това число и проучване. Добавката към отговора ми преди това, че мораториумът върху този сектор за шистов газ е факт, мисля, че дава отговор на въпроса. А позицията, за която Вие казвате и която според Вас е „да”, ще проуча този въпрос и ще Ви отговоря с писмен отговор, тъй като вероятно и Вие в момента не можете да кажете каква е точно нашата позиция. Нямам я пред мен. Не съм подготвен за

Уважаеми колеги, това беше последният въпрос от парламентарния контрол. В случаите, в които се изисква подробно аргументиране пред народните представители на решения и позиции на правителството, по-добър е стандартният парламентарен контрол, в който заместник-премиери или министри могат да се подготвят и да отговорят изчерпателно и точно на народните представители и на българските граждани. Довиждане на премиера Орешарски, на госпожа Златанова и на господин Йовчев. Успешен ден! Парламентът продължава със седмичната си програма. Прекъснахме я преди малко на точка шеста – първо гласуване на три законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Госпожа Нинова – председател на Комисията по труда и социалната политика, ни представи единия

внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19 декември 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 30 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19 декември 2013 г. На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова и Светлана Дянкова – заместник-министри на труда и социалната политика, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, експерти, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19 декември 2013 г., бе представен от госпожа Ташева. С предложения законопроект се цели да се гарантира изплащането на пълния размер на трудовите възнаграждения и полагащите се обезщетения на работниците и служителите. Второто предложение за промяна се отнася за закрила при уволнение, когато работник или служител е ищец по трудов спор срещу работодателя, за времето, докато трае спорът и до шест месеца след окончателното му приключване. С третото предложение се предвижда възможност работникът или служителят да поиска опростена процедура за присъждане на дължимото му трудово възнаграждение. своето становище Министерството на труда и социалната политика по принцип подкрепя идеята на законопроекта с оглед на целите, посочени в мотивите към него. В същото време се изразяват и следните съображения: Не е възможно в нормативен акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, да се предвиждат лични задължения, различни от задълженията, които носи работодателят като субект на трудовото право. Кодексът на труда урежда задълженията на работодателя като страна по трудово правоотношение, а не на неговите собственици. Освен това, следва да се има предвид, че подобно предложение не би могло да се разглежда и обсъжда изолирано от процедурата по обявяване в несъстоятелност по Търговски закон. Счита се, че предложеният текст на чл.245, ал. 4 от Кодекса на труда не е предмет на трудово право, а на ГПК, тъй като по време на съдебен спор могат да бъдат противопоставими или непротивопоставими действията на работодателя на правата на работника или служителя. По принцип се подкрепя предложението за особена закрила на работник или служител, който реши да търси своите законни права и интереси по съдебен ред, като текстът следва да бъде прецизиран, за да стане ясно, че става въпрос за трудови спорове, свързани с изплащане на следващи се възнаграждения и обезщетения. Счита се, че мястото на новосъздадения член 362а е в Гражданскопроцесуалния кодекс, тъй като и в мотивите е посочено, че това е мярка за гарантиране на трудовото възнаграждение, която е свързана с процесуалното ускоряване на отсъждането и скъсяване на промеждутъка до момента, в който съдът ще предостави ефективно средство за събиране на дължимите възнаграждения. Министерството на труда и социалната политика подкрепя идеята за опростена процедура за присъждане на дължимото трудово възнаграждение и в тази връзка е предложило своето виждане за това в Закон за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс. По принцип Министерството на труда и социалната политика подкрепя възможността за основно доработване на законопроекта. Националният съвет за тристранно сътрудничество на свое заседание от 28 януари 2014 г. не излиза с единно становище. Законопроектът се подкрепя от синдикалните организации и категорично се отхвърля от работодателските. Чавдар Христов от КНСБ категорично отхвърли възможността бизнесът да се кредитира за сметка на неизплатени работни заплати. Народните представители от Коалиция за България изразиха становища, че намеренията в законопроекта са логични, но не с тези текстове, тъй като съществува противоречие с други закони. Изразена беше готовност за участие в преработване на законопроекта. Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ коментираха, че обхватът на законопроекта следва да се разпростре и върху социалните осигуровки. След приключване на обсъждането и гласуване на Законопроект № 354-01-99 с резултати: „за” – 0 гласа, 0 гласа „против” и 18 гласа „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19 декември 2013 г.” и третия доклад – по законопроекта, внесен от Министерския съвет. „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 30 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г. На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова и Светлана Дянкова – заместник-министри на труда и социалната политика, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, експерти, представители на синдикални и неправителствени организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г., беше представен от заместник-министър Росица Янкова. Първата част от предложените промени продължават политиката на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Предлага се работодателите да отчитат само веднъж положения извънреден труд, вместо на всяко полугодие. Създава се възможност работникът или служителят да изпрати с препоръчано писмо или по електронен път в Инспекцията по труда своето заявление за прекратяване на трудовия договор в случаите, когато работодателят не може да бъде открит. С отмяната на чл. 408 и ал. 2 С отмяната на чл. 408 и ал. 2 на чл. 416 се премахват излишни затруднения за работодателите и е съобразено с практиката на контролните органи на Инспекцията по труда и със съдебната практика. Втората група промени регламентират договорите за обучение и за стажуване като особен вид трудови договори и това са част от мерките в подкрепа на младежката заетост. Договорът за обучениe приключва с полагането на изпит и на обучаемия се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения. При договора за стажуване работата се извършва под наставничество с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. След приключване на стажуването работодателят издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател. С третата група предложения за промени се регламентират правомощията на контролните органи да дават задължителни предписания както и да заличават служебно записи на сключени трудови договори при липса на доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ изразиха становище, че техен подобен законопроект преди три месеца не е бил приет. Считат, че с предложения законопроект не се внася нищо ново. Поставиха въпроси за разликата между двата вида договори; за възможността за тяхното прекратяване; за привилегията, която ще получат младите хора, възползвайки се от възможността за стажуване; за мотивите на работодателите да назначават стажанти; за ефекта от такова регулиране на правоотношенията. Народните представители от Коалиция за България коментираха, че основната разлика е в субектите – това са завършили средно или висше образование млади хора до 29 годишна възраст, не намерили професионална реализация. Този законопроект не урежда стажа в системата на образованието, където има регламентиран професионален такъв. Чавдар Христов от КНСБ не приема параграфи 1, 10 и 11, тъй като работодателите се освобождават от определени задължения, които в никакъв случай не са административна тежест, а са регулации на трудовите правоотношения между работника и работодателя, а не между държавата и работодателя. При гласуване на Законопроект, № 402-01-7, с резултати: „за” 10 гласа, без „против” и 8 гласа „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г.” Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Това бяха докладите на Парламентарната комисия по труда и социалната политика. Има постъпил доклад от Комисията по образованието и науката по законопроекта, внесен от госпожа Светлана

Допусната е грешка в името на госпожа Светлана Ангелова в доклада на комисията, моля да го отстраните. уважаеми колеги! Комисията по образованието и науката обсъди на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 22 октомври 2013 г. На заседанието присъства госпожа Мукаддес Налбант – заместник-министър на образованието и науката. От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от народните представители Галя Захариева и Владислав Николов. Целта на внесения законопроект е регламентиране на Договора за стажуване като особен вид договор. По законопроекта са постъпили становища от Националния съвет както и от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, които не подкрепят законопроекта. В хода на дискусията бяха поставени следните въпроси по отношение на: конкретизирания период на провеждания стаж от един до девет месеца; минималната възраст на учениците, започващи този стаж; вид на договора – трудов договор по смисъла на Кодекса на труда или друг; условията за признаване от работодателя на квалификацията на лицето, което се е обучавало; полаганите изпити; документът за квалификация и бъдещото признаване и от други потенциални работодатели, освен този, осъществил обучението; съответствие с уредбата в Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование. Въз основа на обсъжданията и проведеното гласуване с резултати:

да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 22 октомври 2013 г.” Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов. Уважаеми колеги, това бяха докладите на комисиите, които са разгледали обсъжданите законопроекти. Ще дам думата на вносителите да ги представят. Първо на госпожа Ангелова, която е внесла първия законопроект. Заповядайте, госпожо Ангелова.

в края на месец октомври. През месец ноември беше гледан на заседание на Комисията по труда и социалната политика, Комисията по образованието Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Три месеца беше пъхнат във фризера и не беше допуснат на дневен ред – да се гледа в Народното събрание. Чак миналата седмица, когато видяхме, че Министерският съвет е внесъл Законопроект за промени в Кодекса на труда, разбрахме, че и нашият законопроект в най-скоро време ще види бял свят. След като се запознахме обаче с текстовете на вносителите от Министерския съвет, открихме, че нашите текстове са преписани и идеята ни е открадната. Да се върнем към нашия законопроект. Целта на законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите правоотношения чрез регламентиране на Договора за стажуване, като особен вид договор в Кодекса на труда, улесняващ достъпа на младите хора до пазара на труда и подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост. промени в Кодекса на труда са част от мерките в подкрепа на младежката заетост в рамките на Национална инициатива „Работа за младите хора в България”, която се поде още от 2012 г. – по време на управлението на Политическа партия ГЕРБ. Липсата на професионален опит и на практически умения са сред основните фактори за безработицата сред младите хора до 29 годишна възраст наред с ниското образование, липсата на квалификация и на ключови умения. осигуряването на възможност за стаж има ключово значение за увеличаване на достъпа на младите хора до пазара на труда. досега не е регламентиран в Кодекса на труда, въпреки че по инициатива на работодателите досега са се реализирали стажантски програми. В процес на изпълнение през последните две-три години са мерки, програми и схеми, които са се финансирали със средства от държавния бюджет, от Европейския социален фонд, в рамките на които се предоставят финансови стимули на работодателите да наемат млади хора за стажуване непосредствено след като са завършили висше или средно образование и същите нямат трудов стаж по специалността. С оглед на това е необходимо нормативно да се регламентира договорът за стажуване, чрез което ще се създадат условия за осигуряване на качеството на стажовете и за защита най-вече на трудовите и осигурителните права на стажантите. Предлагат се текстове, съгласно които работодателите ще могат да сключват договор за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които се обучават в средни или висши училища за придобиване на степен професионална квалификация или на висше образование, или вече са придобили степен на професионална квалификация или висше образование, но в срок до 24 месеца от завършването си нямат трудов стаж и професионален опит по специалността. За срока на стажуване младите хора ще усвоят в процеса на работа практически умения по професията и специалността, по която се обучават или са се обучавали. В процеса на стажуване стажантът ще се подпомага от наставник, който може да бъде от същото предприятие. За да се гарантира качествено провеждане на стажовете, законопроектът регламентира изисквания относно квалификацията и професионалния опит на наставника. Провеждането на изпит е за установяване на резултатите от обучението и удостоверяването на придобитите от стажанта практически умения. Предвидено е времетраенето на стажуването да не е по-малко от един месец и не повече от девет месеца, като продължителността, формата и мястото за провеждане на обучението, програмата на обучението и други въпроси, свързани със стажуването, ще се договорят от страните по самия договор. За срока на стажуване младежите ще получат трудово възнаграждение съобразно изработеното, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната. След изтичане на срока на стажантския договор по преценка на работодателя младежите ще могат да продължат да работят на същото работно място. С оглед защита правата на младите хора, които работят по договор за стажуване, изрично се предвижда за отношенията между страните по договора да се прилага действащото трудово законодателство. Предвиждаме един и същи работник или служител да може да сключи договор за стажуване по същата професия със същия работодател, но само веднъж. Също така предлагаме и промени по отношение на договора за ученичество в Кодекса на труда. Този вид договор осигурява възможности за придобиване на квалификация по определена професия чрез обучение на работника или служителя в процеса на работа. Предвиждаме наименованието на договора да се промени на „Договор за обучение в процеса на работа”, за да отразява по-точно неговото съдържание. Отпада изискването работодателят да признава степен на професионална квалификация на обучаем, който изпълни задълженията си по договора и положи успешно изпит, тъй като съгласно действащото законодателство това право принадлежи на обучаващи институции съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.

Неотдавна Агенцията по инвестициите обяви, че извън България прокудени да си търсят препитанието работят 2,5 милиона българи, а в България са останали 2 млн. и 200 хил. българи. Повече от половината население в трудоспособна възраст е прогонено от България и причината за това са примитивните експлоататорски условия на труд. Централна част в тази експлоатация заема чл. 245, приет през 2004 г. без мотиви, искам да подчертая, който е цинично озаглавен „Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение” който фактически дава право на работодателя да плаща само 60% от договореното в трудовия договор възнаграждение на работника дори тогава, когато той изпълнява добросъвестно всички свои служебни задължения. Фактически тази част от Кодекса на труда гарантира правото на работодателя да задържа 40% от дължимата заплата. В резултат на това към момента българският работник – тук говоря най-вече за реалното производство, защото там вилнее тази лобистка дупка... Към момента най-слабо платените работници в Европейския съюз – българските, са кредитирали работодателите и индустриалците с общо 80 млн. лв., от които 69 млн. лв. само за 2013 г. милиона лева са прибрали работодателите и не желаят да ги върнат! Нашата поправка цели именно тази груба несправедливост да бъде отстранена. Ние искаме при добросъвестно изпълнение на задълженията работодателят да бъде задължен да изплати всички необходими средства по трудовия договор на изрядния работник. Друга негативна тенденция обаче, която се наблюдава и която ни принуди освен чл. 245 да внесем още два текста в трудовото законодателство, е е порочната практика на работодателите от реалното производство безнаказано да преливат активи от една компания, задлъжняла към своите работници, в друга компания, която може да е куха, може да е на името на самия работодател, за да не се издължат, тъй като работникът няма трудов договор с другото предприятие. Безпомощността на българската правна система да реагира и осигури елементарна справедливост в такива случаи е унищожителна. Това сме записали и в мотивите. Тя е унищожителна както за българското общество, което в по-голямата си част изкарва своето препитание с наемен труд, така и за лоялните и коректни работодатели, които, въпреки трудната икономическа конюнктура, изплащат изцяло трудовите възнаграждения на своите работници. Тоест сегашната уредба нанася тежки поражения на работещите българи и техните семейства, но тя нанася тежки поражения и на легалния и социално отговорен бизнес, който бива поставен в крайно трудни конкурентни условия.

изнася се продукция, но на книга се води, че няма нищо – Вагоно-ремонтният завод в Карлово, „Ремотекс” – Раднево, „Бесттехника” преди няколко години, „Тракия глас”, сега бургаските корабостроители – всички те са подложени на тази зверска, Дикенсова експлоатация в България. Затова е необходимо да се предприемат, и то спешно мерки за коригиране на този чл. 245 и той да стане наистина гаранция за изплащане на 100% на трудовите възнаграждения на работниците, които са изпълнили от край до край своите трудови възнаграждения по длъжностна характеристика. Следващото ключово решение, което партия „Атака“ предлага, е закрила при уволнение. Когато между работника и работодателя е възникнал трудов спор поради системно неизплащане на трудовите възнаграждения, работникът да може да заведе дело срещу своя работодател, без да напуска предприятието. Защото, ако го напусне, къде да отиде?! В България официалната безработица е 12-13%, а неофициалната отдавна е минала 20%. Така че ние осигуряваме защита с един регламент, който казва, че докато тече процесът между работника и работодателя, работодателят да не може да уволни работника, тъй като работникът, който заведе дело срещу своя работодател, естествено е много уязвим на уволнение под всякакъв претекст. Също така искаме, след като започнат съдебните дела, работникът да може да поиска съдът да му издаде изпълнителен лист, да му присъди дължимото се или приблизително същото трудово възнаграждение, което неизрядният работодател му дължи. Предложили сме процедура, по която да стане това. Надявам се, че всички ние, които обикаляме страната, разбираме тежестта на този проблем. Разбира се, Асоциацията на индустриалците в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и още две работодателски организации се обявиха твърдо срещу този законопроект. Така е, тук е един от абсурдите в България. Ние обикаляме страната, скъпи колеги, и знаем, че в България индустрия няма. Индустрия може да няма, но в България индустриалци има, които продължават да се борят за правото да бъдат кредитирани от своите работници, като им задържат 40% от заплатата месеци и години наред. Това е толкова груба несправедливост, че не мога да разбера защо и с какви мотиви бяха изразени, включително и от Министерството на социалната политика, резерви към този законопроект. Да, те казват, че по принцип мярката е правилна, обаче... И оттук насетне следват уговорки. Нищо не ни струва още тези дни, в тия часове ние да приемем предложението за редакция на чл. 245, както следва: „при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения работникът или служителят има право да получи в срок пълния размер на следващите му се трудови възнаграждения, обезщетения и други плащани по този кодекс”. Смятам, че дължим това на българските работници и не трябва да се крием зад казуистиката, която работодателите ни предлагат. Например, че в България имало 350 хил. предприятия, задържането на трудовите възнаграждения ставало само в малък процент от тях. Когато е малък процентът, какъв е проблемът да решим да отстраним този процент? Дайте да направим така, че този малък процент, който очевидно няма да промени структурата и разпределението на приходите, да накараме този малък процент работодатели да се издължат. Имаше и други съображения, които поразяват със своята арогантност. Например от Асоциацията на индустриалците и работодателите в България беше заявено, че подобен текст, който гарантира правото на наемния работник да получи изработеното, ще има едва ли не развращаващо въздействие върху неговото съзнание. Подобни съображения може би са били прилагани в епохата на Емил Зола,

Иначе и тези два милиона, които все още са останали в България, ще избягат и аз не знам какво ще правят асоциациите на индустриалците, на фалшивите индустриалци в България,

По обективни причини няма как да има представяне на законопроекта на Министерския съвет. Откривам разискванията. Има ли желаещи да вземат отношение? Заповядайте,

В този законопроект прави впечатление, така е записано и в мотивите, че целта му е да регламентира договора за стажуване като особен вид договор, наред с традиционния за българското трудово законодателство договор за обучение. При внимателен прочит на мотивите и предлаганите текстове от колегите народни представители става ясно, че не е определено по категоричен начин какъв е характерът на този договор – трудов или не. с това не е ясно дали предвиденото от тях стажуване и обучение е работа, при която в процеса на изпълнение на трудовите задължения се усвояват практически умения. Прави впечатление, че колегите старателно избягват да определят характера на договора. Обаче, ако посоченият договор не е трудов, а е за обучение, то мястото му не е в Кодекса на труда, тоест предложението не би трябвало да се отнася за промени в Кодекса на труда. Ако изрично не е посочено, че договорът е трудов, то възникват и редица други въпроси, въпроси, например: какво е правното основание за сключване и прекратяване на така наречения „Договор за стажуване“? Друг въпрос: подлежи ли на регистрация в Националната агенция за приходите по реда на чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, какво ще бъде неговото съдържание? Или по-точно, съдържанието му ще отговаря ли на чл. 66 от Кодекса на труда, каквито са атрибутите на един договор – например: място на работа, наименование на длъжността и характера на работата, дата на сключване, времетраене на трудовия договор и така Работата или обучението по този договор ще се зачита ли и за трудов стаж, а също така и за осигурителен стаж? Ще се внасят ли осигуровки за стажанта, какви ще са те, какъв ще бъде редът на тяхното внасяне? В законопроекта също не се предлагат промени в Кодекса за социално осигуряване, който да урежда начина на внасяне на тези осигуровки и определяне на осигурителния доход на обучаемите и стажантите. Друг въпрос: ще се прилагат ли разпоредбите на Раздел III от Кодекса на труда за носенето на дисциплинарна отговорност и ще има ли вписване в трудовата книжка и така нататък? Все неизяснени въпроси. Това като че ли е достатъчно, за да бъде отхвърлен този законопроект, но аз ще спомена още някои негови слабости. Например вносителите предвиждат този договор за стажуване да се сключва с лица на възраст до 29 години, които се обучават в средното или висшето училище за придобиване на степен на професионална квалификация или степен на висше образование, или е придобило съответната степен до 24 месеца преди датата на сключване на договора и в същото време няма трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Тоест смесва се възможността за сключване на договор за незавършили учащи се и на завършили обучението си. Това влиза в противоречие със стажовете, провеждани по линия на образователната система за средното и за висшето образование. И още един неуреден въпрос: как кореспондира възможността за стажуване по този ред на лица, или по-скоро деца, които все още се обучават, особено в системата на средното образование, със специалната закрила на непълнолетните, уредена в Кодекса на труда? Друг спорен момент. Защо е този срок да е придобило съответната степен до 24 месеца преди датата на сключване на договора, защо е това ограничение? Много млади хора не са започвали работа през период по-дълъг от 24 месеца, откакто са завършили образованието си. Това няма да кореспондира и с идеите, които се налагат с така наречената „младежка инициатива“, която пък има за цел да бори сериозните проблеми с младежката безработица. Не се отчита и не се предвижда възможността и риска договора за стажуване да се полза като прикрита форма за полагане на труд, особено ако не се предвиждат осигуровки. Въпросителни има и със статута на предвидения в законопроекта наставник. Как ще се уреждат отношенията между наставника и работодателя? Ще се иска ли съгласието на наставника или може наставничеството да се възлага от работодателя със заповед? По какъв начин изпълнението на наставническите задължения ще рефлектира върху задълженията и организацията на работното време за длъжността, която заема наставникът при съответния работодател? Последно, колеги, Вие предвиждате с Вашето предложение резултатът от обучението да се установява с изпит на стажанта и при успешно полагане на изпита работодателят да издава документ. Обаче какъв ще бъде този изпит, какъв ще бъде неговия формат, как ще се провежда, не става ясно. Не е ясно каква е тежестта на този документ и последствията от неговото издаване, за какво ще служи, кой и на какво основание ще го признава. Не е ясно, защото това е Кодекс на труда, а не закон за образованието и тук е редно да се уреждат трудовоправни отношения, а не образователни, уреждащи устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета. Това са много въпроси, които не получават отговор от направеното предложение за изменение изменение и допълнение на Кодекса на труда. Затова аз не мога да подкрепя законопроекта в този вид. Разбира се, наложително е усъвършенстването на нормативната уредба, така че да се създаде възможност младите хора да бъдат подпомагани в усилията им за реализацията на пазара на труда, да се спомогне да се създадат условия за успешното усвояване на европейските и национални средства, предвидени за преодоляване на младежката безработица. Считам, че голяма крачка в тази посока е направена със Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет. Той дава отговор на поставените въпроси и не виждам как законопроектът, внесен от колегите от в законопроекта, предложен от Министерския съвет, тъй като там са уредени всички неща, за които говорих преди малко? Сега няколко думи по законопроекта на госпожа Магдалена Ташева и група народни представители. Идеята на колегите от „Атака” е принципно добра. Според посочените от тях мотиви, целите са: първо, гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение на работниците и служителите; второ, закрила при уволнения – работодателят да няма право да уволни работник или служител, ако е ищец по трудов договор срещу работодателя си за времето, докато трае спорът и до 6 месеца след неговия край, и, трето, въвеждане на опростена процедура за присъждане на дължимото трудово възнаграждение. Подкрепям идеята на представения законопроект от госпожа Ташева с оглед цитираните цели, които, между другото, много добре са защитени в мотивите към него. Бързам да кажа, че няма как да подкрепя предложените конкретни текстове, поне не в този вид. Ще се спра на тези три цели или групи норми, които според вносителите представляват комплекс от мерки за гарантиране на получаването на трудовото възнаграждение, които вървят от вменяване на отговорност за изплащането му и защита срещу разпиляване или скриване на имуществото, от което ще бъде изплатено, минават през създаване на сравнително бърза и ефективна процедура за събирането му и стигат до закрила на работниците и служителите, които пристъпват към съдебното му

които се предлагат с изменението на чл. 245, се цели вменяването на лична отговорност за работодател, който иначе може да е и юридическо лице. Според мен обаче не е възможно или най-малкото не е редно в нормативен акт, какъвто е Кодексът на труда, който урежда трудовите отношения между работника и служителя и работодателя, да се предвиждат лични задължения, различни от задълженията, които носи работодателят като субект на трудовото право. Защото чрез Кодекса на труда се уреждат задълженията на работодателя като страна по трудово правоотношение, а не на физическите лица, собствениците. Също така Кодексът на труда предвижда и административнонаказателни отговорности на работодателя за нарушение на трудовото законодателство и отговорността на виновното длъжностно лице. Същите аргументи се отнасят и за ангажирането на лична отговорност отговорност на длъжностните лица, които са отговорни за управлението и контрола на предприятието в периодите на натрупване на задълженията. Ако се приемат и се приложат и се приложат тези поправки в този им вид, ще бъде засегнато и личното имущество на физически лица. Например, на работодател-фирма и работник, сключили трудов договор, но на работника не се изплаща трудовото възнаграждение – заплатата, и той започне да търси дължимото от фирмата по съдебен ред, то той ще може да привлича като солидарно отговорни с фирмата, и собствениците – било то физически, било то юридически лица, с техните имоти, с техните авоари и така нататък. Това обаче изцяло противоречи на философията на Търговския закон, защото според него всяко търговско дружество отговаря с имуществото, което е собственост на самото дружество, а не на съдружниците или акционерите, с изключение, разбира се, на събирателните и командитните дружества. А философията на Търговския закон е именно във възможността за ограничаване на отговорността, за да се стимулира бизнесът да поеме поеме риск, за да има инициатива да създава работни места, защото в случая собственикът не работи със своето имущество, а с това на дружеството и с него отговаря пред закона. Нищо ново и нетипично – така е по целия свят, нищо, че според вносителите на тези поправки, са защитени интересите на работодателите, доколкото никое от цитираните права на работника или на служителя не може да се реализира без надлежно съдебно доказване. В предложението има още нещо, което е притеснително. Старите и новите собственици на дружеството, ако то е било прехвърлено по време или след като са натрупани задълженията към работниците, ще отговарят солидарно за тях. Мотивите на колегите са, че така ще бъде спряно прехвърлянето на активи от едно юридическо лице, което в случая се явява и работодател, към друго юридическо лице с цел да се избегне принудителното събиране на задължения, включително и за трудовите възнаграждения. Може би колегите имат право, но това ми звучи, общо взето, като да изгорим юргана, за да за да се спасим от бълхите. По-скоро в случая би вършило работа строгото прилагане на сега съществуващото законодателство и нормативна уредба, отколкото да я усложняваме и да я правим практически трудно приложима. Ще се спра и на втората група норми. Предложението на колегите е работодателят да няма право да уволнява работника или служителя, ако служителят е при условията на чл. 328 от Кодекса на труда, а те са: при закриване на част от предприятието, при съкращаване на щата, при намаляване обема на работа, при липса на качества на работника и служителя и така ако същият този работник или служител е ищец. Тук искам да обърна внимание, че предложението дори не е прецизирано, за да стане ясно, че става въпрос за трудови спорове, свързани с изплащането на полагащото му се трудово възнаграждение, обезщетение и други плащания, а не какъв да е заведен иск, и то всичко това за период от време не само докато тече спорът, но и за 6 месеца след неговия край. По принцип подкрепям идеята за такава особена закрила на работника или служителя, който реши да търси своите законни права и интереси по съдебен ред, като я намирам за сходна на закрилата, предвидена за лидерите на синдикалните организации, които по аналогичен начин са поставени в особени отношения с работодателя си, но само след прецизирането й. В същото време виждам прекомерна защита на едната страна в трудовия правен спор, която крие опасност от недобросъвестни работници и служители да се възползват от нея и така, завеждайки съдебни искове срещу работодателя си, практически да си осигурят закрила от уволнение, включително и от обосновано такова. Стигаме до третата група норми, до идеите на вносителите, които се прокарват с чл. 362а за въвеждане на опростена процедура за присъждане на дължимото трудово възнаграждение. Тези идеи, според мен, трябва да намерят място в Гражданския процесуален кодекс, а не в Кодекса на труда. Защото и мотивите на вносителите са такива, цитирам ги дословно: „Процесуално ускоряване на отсъждането и скъсяването на промеждутъка от момента, в който за работника или служителя е възникнало право да потърси неизплатените му трудови възнаграждения по съдебен ред и той се възползва от това свое процесуално право до момента, в който съдът ще предостави ефективно средства за събиране на дължимите възнаграждения”. Справедливостта изисква да се подкрепи идеята за опростена процедура, тъй като към момента са налице проблеми за получаване и дори за принудително събиране на дължимото възнаграждение на работниците и служителите, но, пак повтарям, не тук, в Кодекса на труда, а в едно разумно предложение в един законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален процесуален кодекс. Всичко казано дотук ме кара да се въздържа да подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от госпожа Магдалена Ташева и група народни представители. Благодаря Ви вниманието. Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики? – Госпожа Ангелова, госпожа Ташева и господин Тотю Младенов. Има процедура, но може ли да свършат репликите, и тогава? Ако може,

а може би сте го забравили, защото го разглеждахме преди три месеца. Тези същите въпроси, които прочетохте преди малко, ги задайте на вносителите в лицето на Министерството на труда и социалната политика, защото текстовете на двата законопроекта са еднакви, с изключение на това, че ние предлагаме работодателите да могат да сключват договор за стажуване с лица, които се обучават в средно или висше училище. Искам да попитам, господин Гьоков, след като социалната политика и борбата с младежката безработица е Ваш приоритет –

Ние сме виновни – опозицията, че управляващите не могат да си съберат кворум и не стоят в залата при разглеждането на този важен законопроект,

Всички отправени към законопроекта забележки ще бъдат взети предвид и изгладени евентуално между първо и второ четене. Аз обаче съм обнадеждена от принципната подкрепа, която давате на този законопроект. Мисля, че независимо от различията ни всички тук са убедени, че е необходимо да се дадат реални гаранции нашите работници да си получават пълното пълното трудово възнаграждение, когато добросъвестно изпълняват задълженията си. Всички сме абсолютно убедени, че те имат нужда от защита при неправомерно и незаконно уволнение. Имат нужда от закрила при уволнение в такива моменти. Една опростена процедура за присъждане на дължимото възнаграждение ще бъде много на място. Как точно да стане това, отново казвам: можем да прецизираме между първо и второ четене. Затова апелирам към всички Вас да дадем шанс на този законопроект. Да го подкрепим по принцип, а след това да работим заедно със синдикатите, които дадоха изключително позитивни отзиви, с работодателите и с всички заинтересовани страни, за да направим по-прецизен текст. Благодаря Ви.

В кръга на шегата бих казал, че ако бях прочел много внимателно Вашия законопроект, щях да имам още повече въпроси. Не го казах, защото го четох много внимателно. Вие не разбирате принципно какво сте объркали в цялата работа. Вие не казвате какъв е видът на договора:

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има внесени три законопроекта за промени в Кодекса на труда, но тъй като и без това времето за днешния парламентарен ден